212, um fæðingar á Íslandi, og á þskj. 213, um inngrip í fæðingar, allar frá Gísla Rafni Ólafssyni, á þskj. 218, um kostnað vegna komu ferðamanna á Landspítala, og á þskj. 219, um kostnað vegna komu ferðamanna á Sjúkrahúsið á Akureyri,

er hvergi talað um armslengd eða heimild gefin fjármálaráðherra til að framselja vald við söluna. Lögin eru um hvað fjármálaráðherra má gera og eftir hvaða meginreglum á að fara. Þegar ráðherrar og stjórnarþingmenn eru spurðir um hæfi fjármálaráðherrans eða hvort hann hafi farið að lögum við sölu á eignarhlutum í Íslandsbanka eru svörin oftast um einhverja ímyndaða armslengd sem hafi komið í veg fyrir að fjármálaráðherrann vissi hvaða ákvarðanir hann var að taka eða að lögin um söluna hafi ekki verið nægilega skýr. Svo virtist um tíma að málið væri afgreitt með umfjöllun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis með áliti meiri hluta þeirrar nefndar þar til bréfið kom frá umboðsmanni Alþingis. Umboðsmaður Alþingis spurði um hvernig ráðherrann hefði gætt að hæfi sínu þegar ákvörðunin var tekin um samþykkt tilboðanna í hlutinn sem selja átti og lagalega og stjórnskipulega ábyrgð hans á því að söluferlið færi fram í samræmi við lög. Spurningar umboðsmanns Alþingis voru málefnalegar og það er auðvitað afar mikilvægt að ráðherra viti hvaða skyldum hann hefur að gegna og að hann axli ábyrgð á gjörðum sínum. Hinum sérstöku hæfisreglum stjórnsýslulaga er ætlað að stuðla að því að almenningur geti treyst því að stjórnvöld leysi úr málum á hlutlægan hátt.

Virðulegi forseti. Heilbrigðisþjónustu ber oft á góma í þessum ræðustól. Aldrei hafa meiri fjármunir verið lagðir í heilbrigðiskerfið en þjónustan virðist samt ekki taka stakkaskiptum. Hvað veldur? Eftir heimsfaraldur vegna Covid tókum við stórt skref inn í framtíðina með fjarfundum, fjarkennslu og fjarvinnu. Það skref gjörbreytti tækifærum allra íbúa óháð búsetu og stuðlaði þannig að jákvæðri byggðaþróun. En tók heilbrigðisþjónustan einnig stökk til framtíðar? Nei, heilbrigðisþjónustan virðist enn sitja í gamla farinu. Enn verður að hitta lækna í staðarviðtali með tilheyrandi ferðakostnaði fyrir einstaklinga og ríkið sjálft. Hvernig stendur á því að við veljum ekki hagkvæmustu leiðina sem tryggir um leið bestu þjónustuna óháð staðsetningu? Öflug fjarheilbrigðisþjónusta fjarheilbrigðisþjónusta stuðlar að gríðarlegum sparnaði þegar þúsundir manna hér á landi þurfa ekki að fara fram á endurgreiddan ferðakostnað frá Sjúkratryggingum Íslands því þeir fá alhliða heilbrigðisþjónustu með tækninni í heimabyggð. Mig langar einnig að minnast á biðlistakerfið innan heilbrigðiskerfisins en þar er óviðunandi ástand. Lausnin liggur fyrir augum okkar allra með aðferðafræði sem gripið var til þegar 1.800 manns voru á biðlista eftir liðskiptaaðgerð.

Því segi ég: Notum áfram þessa aðferðafræði, styttum verulega biðlista í heilbrigðiskerfinu, Sjúkratryggingar Íslands verðmeta hvert verk þannig að hægt sé að vinna á biðlistum af sérmenntuðu heilbrigðisstarfsfólki hér á landi. Þá aðferðafræði nota önnur lönd í kringum okkur sem við berum okkur gjarnan saman við. Þar skilar blanda af ríkisrekstri og einkarekstri bestu heilbrigðisþjónustunni fyrir alla íbúa (Forseti hringir.) Verum ekki eftirbátar þeirra. Tryggjum með þessari aðferðafræði öllum öfluga heilbrigðisþjónustu hér á landi. Íslensk stjórnvöld fordæmdu harkalega hryðjuverkaárás Hamas-liða á Ísrael um liðna helgi. Árásir þar sem saklausum borgurum var slátrað í hundraðatali, ungmennum sem voru á skemmtun til stuðnings friði, þar sem konur og börn voru myrt á heimilum sínum og numin á brott. Vina- og nágrannaþjóðir okkar fordæmdu verknaðinn sömuleiðis. Forseti framkvæmdastjórnar ESB kallaði árásina kaldrifjuð stríðsverk sem endurspegluðu forna illsku. Evrópa stæði með Ísrael.

Stjórnvöld hafa um leið lagt áherslu á að réttur Ísraels til að verja borgara sína sé ótvíræður en að gæta þurfi að alþjóðalögum við gagnaðgerðir. Í þessu ástandi eru saklausir borgarar, þ.m.t. konur og börn, iðulega meginfórnarlömbin.

Það hefur því verið ónotalegt að hlusta á raddir sem hafa tekið undir gagnrýni á hryðjuverkin með semingi, í það minnsta látið fylgja með nokkur „en“. Aðrir hafa talið upp ýmis „hvað með“-dæmi í þessu samhengi. Í þessu hef ég m.a. staldrað við orðalagið um að ekkert gerist í tómarúmi. Það er auðvitað laukrétt. Við sem höfum starfað við sakamál þekkjum það að fáir glæpir og ofbeldisverk spretta af engu. Þar býr oft að baki mikill harmleikur, oft langvarandi, en þegar við lýsum yfir vanþóknun okkar á einhverju sem misbýður grunngildum okkar, misbýður siðferðiskennd okkar og sendum fórnarlömbum um leið samúðar- og stuðningskveðjur, eru „en“ og „hvað með“ bara mjög óviðeigandi.

að hafa reynt að koma þaki yfir höfuð sér og barna sinna. Ég vil, með leyfi forseta, nefna dæmi um einstakling sem starfar í þessu húsi sem hafði tekið að láni helming andvirðis húseignar fyrir fjögurra manna fjölskyldu sína, 30 millj. kr., rétt fyrir hrun, var síðan tilkynnt rétt eftir hrun nú væru hinar sömu 30 milljónir orðnar 73 milljónir. Eftir tímafrek og kostnaðarsöm málaferli var ætlast til að þessum einstaklingi yrði mjög létt yfir því að nú væru 30 millj. kr. aftur orðnar 30 millj. kr., en síðan reyndar endurreiknaðar einungis 45 milljónir. Já, gott fólk. Íslenska birtingarmyndin af alþjóðlega bankahruninu 2008 var að líkindum fyrst og fremst gengishrun en glæpurinn var allur hengdur um hálsinn á þeim sem störfuðu í bönkum þess tíma en alls ekki neinum þeim sem stýrðu hér efnahagskerfinu á óstöðugu gengi íslensku krónunnar áratugum saman. Annað dæmi: Ungum nýútskrifuðum fjölskyldumanni, sem fékk starf í banka 2007, var skyndilega skipað á sakamannabekk í kjölfar hrunsins. Í stað milljón króna mánaðarlauna tóku við milljón króna mánaðarlegir málsvarnarreikningar í þrjú ár. Hann missti bæði vinnuna, húsið og fjölskylduna. Að þremur árum liðnum barst honum þessi orðsending: Þetta var allt saman á misskilningi byggt. Þú ert frjáls ferða þinna. Gangi þér vel. Var þessum unga leiksoppi örlaganna bættur hús- og fjölskyldumissir með einhverjum hætti? Að sjálfsögðu ekki frekar en öðrum sem settir voru í sambærilega stöðu. Megi harmleikir á borð við þá sem hér hafa verið tekin dæmi um tilheyra fortíð og megi okkur lánast að fyrirbyggja frekari bankahrun, gengishrun, fjölskylduhrun og andleg hrun sem tugþúsundir Íslendinga hafa mátt þola. Að endingu. Mig rekur ekki minni til þess að neinn hafi úr þessum stóli beðið fórnarlömb íslenska gengishrunsins forláts á öllu því sem aflaga fór. Ég ætla því að voga mér, með leyfi forseta, að gera það hér með. — Lifið ávallt heil. SPEECH_END ---

elliheimili, Hof og Hraunbúðir, auk þess að sinna fjölbreyttri þjónustu við sjúklinga á Selfossi og víðar í kjördæminu. Þar er leitað leiða til nýsköpunar í sókn í heilbrigðiskerfinu með svokölluðum heimaspítala.

er verið að færa sjúklinga sem eru innskráðir inn á heimili og þjónusta þá þar. Það er nýsköpun í heilsugæslu, í heilbrigðisþjónustu sem vert er að taka eftir. Það er ánægjulegt að sjá ný skref og góð tekin í heilbrigðisþjónustunni, ekki bara í Suðurkjördæmi heldur víða um landið. Til þess erum við hér, til að vinna að bættri heilbrigðisþjónustu, íbúum landsins til heilla.

Það er svo að verð á afurðum hefur ekki haldið í við hækkanir á aðföngum og þessar miklu vaxtahækkanir sem hafa verið. Það er orðið svo að stór hluti þeirra bænda sem hafa staðið í fjárfestingum eiga verulega þungt um vik þessi misserin

Nýliðun er því miður orðin orð sem maður heyrir allt of sjaldan. Það að gerast bóndi í dag er því miður bara ekki aðlaðandi verkefni. Það er ekki aðlaðandi fyrir ungt fólk að takast á við allar þær skyldur sem fylgja því að vera í búskap og þurfa síðan fyrir utan hefðbundinn vinnudag að fara í aðra vinnu til þess eins að geta framfleytt fjölskyldu sinni. Við þessu verðum við að bregðast með ýmsum ráðum og það eru væntanlega til mörg ráð. En fyrst þurfum við að setjast niður með bændum og fara yfir stöðuna, hvað er til ráða, því að ef ekkert verður að gert þá mun fara illa og við eigum eftir að sjá á eftir þeirri matvælaframleiðslu sem við stundum í dag. Virðulegi forseti. Förum aðeins yfir það sem gerðist. Nú er eitt og hálft ár síðan fólkið í landinu vaknaði upp við að Bjarni Benediktsson hafði selt ríkiseign í lokuðu útboði á afslætti án þess að gætt væri að jafnræði og gagnsæi. Fólki var skiljanlega brugðið en þá hófst stóra gaslýsingin. Þetta tókst alveg glimrandi vel, sögðu þau fyrst, allt eins og það átti að vera. En þá fóru að vakna óþægilegar spurningar. Þá segir Katrín Jakobsdóttir: Ja, Bjarni gerði a.m.k. allt rétt. Og Bjarni sagði: Nei, þetta var ekki ég sem var að selja, þetta var Bankasýslan. Bankasýslan sagði: Ef eitthvað klikkaði þá voru það söluráðgjafarnir þarna. Svo mótmælti fólk á Austurvelli en það mátti alls ekki setja á fót rannsóknarnefnd, alls ekki. Fyrst átt að bíða eftir Ríkisendurskoðun, hvort það kæmi nokkuð athugavert fram í skoðun hennar. hennar. Ríkisendurskoðandi sagði: Jú, hér voru fjölþættir annmarkar; ekki gætt að jafnræði, ekki gætt að gagnsæi, Alþingi fékk misvísandi upplýsingar og eftirspurn var vanmetin sem kann að hafa skaðað hagsmuni ríkissjóðs.

og loks þegar þrír eftirlitsaðilar hafa komist að afgerandi niðurstöðu, þegar það liggur fyrir svart á hvítu að lögum og reglum var ekki fylgt, að það var misfarið með eignir ríkisins á vakt Bjarna Benediktssonar, sem segir af sér, þó það nú væri, þá sýnist mér að hálf stjórnmálastéttin ætli að marsera hérna út á Austurvöll og reisa af honum styttu við hliðina á Jóni Sigurðssyni fyrir þá stórkostlegu sjálfsfórn og mikilmennsku sem hann sýndi með því að hrökklast úr embætti. Forseti. Fólkið í landinu á betra skilið. Hættum þessu rugli. Það eru stór og mikilvæg verkefni fram undan, verkefni sem skipta sköpum þegar kemur að velsæld þjóðar. Við höfum alla burði til að gera vel,

En tíminn vinnur ekki með okkur og verklagið gerir það sannarlega ekki heldur. Hér eru teknar ákvarðanir eftir fyrirframskilgreindum leiðum. Þær eru vel ígrundaðar og það er vel vandað til, og hvað gerist svo? Það er hikstað, tafið, endurskoðað og jafnvel bakkað, það er alla vega stoppað, bakkað svolítið aftur og mögulega stoppað aftur. Ég ímynda mér að margir telji eðlilega að ég sé hér að tala um almennt vinnulag ríkisstjórnarinnar, en ég er reyndar að tala um skilaboðin frá haustfundi Landsvirkjunar sem ég sat nú í morgun. Eftir stöðnun og vandræðagang síðustu ára ríkir einfaldlega óvissa um getu okkar til að standa við skuldbindingar í loftslagsmálum og til að standa undir orkuþörf ört vaxandi íslensks samfélags, óvissa um getu til að standa við það að framleiða græna orku fyrir fólkið okkar.

Það sem við þurfum allra helst á að halda núna er að hætta að láta allt snúast um átökin við ríkisstjórnarborðið. Við þurfum starfhæfa ríkisstjórn, við þurfum ríkisstjórn sem ræður við verkefnið sem hún hefur tekið að sér. Við þurfum ríkisstjórn sem einbeitir sér að alvarlegri stöðu í efnahagsmálum og tekur raunverulega utan um heimili landsins og við þurfum starfhæfa ríkisstjórn sem skilur stöðuna í orkumálum landsins og framkvæmir.

Þar af fær þessi svokallaði málaflokkur innan við 2 milljarða. Það er mjög ósanngjarnt vegna þess að vímuefnasjúkdómar eru þriðji stærsti dauðsvaldurinn á eftir krabbameini og hjartasjúkdómum. SÁÁ

Ég ætla að lesa hérna, með leyfi forseta, úr upplýsingum um Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann. „Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann eða SÁÁ eru íslensk samtök sem voru stofnuð til að berjast gegn áfengis- og vímuefnavanda á Íslandi. Aðalmarkmið samtakanna er að sjá til þess að alkóhólistar, vímuefnafíklar og aðstandendur þeirra eigi ávallt völ á bestu fáanlegri sjúkrameðferð og endurhæfingu.“

Virðulegi forseti. Ísland er framarlega á heimsvísu í kynjajafnréttismálum en það er bakslag í mannréttindabaráttunni. Mannúðin er á undanhaldi, harkan er að aukast. kosti 40% kvenna verða fyrir kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni. Atvinnutekjur kvenna eru enn um 21% lægri en karla. Sjöttu hverri stúlku í tíunda bekk grunnskóla hefur verið nauðgað af jafnaldra. Við hér á hinu háa Alþingi tökumst á um málin alla daga og ég verð svo hugsi yfir því orðfæri sem á sér stað í samfélaginu og hversu gríðarlegur munur er á því hvernig er talað um fólk í okkar samfélagi, hvort heldur eru kjörnir fulltrúar eða bara hver sem er, hversu mikill munur er á orðfærinu þegar um er að ræða karla og svo öll kyn. Vísað er til þingkvenna, kvenráðherra, áberandi kvenna í samfélaginu með óviðeigandi, kynferðislegum, niðrandi athugasemdum. Karlar verða ekkert síður fyrir gagnrýni og það er nú kannski bara viðeigandi að vísa hér í fráfarandi hæstv. fjármálaráðherra, það stendur mikill styr um hann. Ég hef engan heyrt vitna til kynferðis hans eða kynfæra í þeirri gagnrýni, af því að við erum að gagnrýna málefnin og fyrir hvað fólk stendur. En það að konur, trans fólk og aðrir einstaklingar í okkar samfélagi sem fæðast ekki með kynfærin utanáliggjandi (Forseti hringir.) þurfi stöðugt að takast á við ómálefnalega gagnrýni sökum kyns er óboðlegt.

Einn mikilvægasti grunnatvinnuvegur landsins er landbúnaður. Mér er sagt að lítið sé að frétta af endurskoðun búvörusamninga en þeim er ætlað að tryggja fæðuöryggi og efla innlenda landbúnaðarframleiðslu, styrkja og fjölga stoðum landbúnaðar á grunni sjálfbærrar nýtingar í þágu loftslagsmála, umhverfis, náttúruverndar og fjölbreytni í ræktun. Það er alveg klárt að huga verður að tollvernd og sambærilegum stuðningi við landbúnaðinn eins og á sér stað í löndunum í kringum okkur. Miklar verðhækkanir á aðföngum eru staðreynd og háir vextir og verðbólga hafa gríðarleg áhrif á bændur en reksturinn er oft mjög skuldsettur. Það hljóta allir að skilja að sterkur íslenskur landbúnaður er allra hagur, líka neytenda. Við höfum verið minnt á mikilvægi fæðuöryggis í tengslum við þjóðaröryggi, ekki bara í kjölfar heimsfaraldurs heldur einnig vegna stríðsátaka. Við verðum að efla fæðuöryggi á Íslandi og setja sérstakan stuðning við það í endurskoðun búvörusamninga. Forseti. Bændur eru ein lægst launaða stétt landsins. Meðalaldur bænda er hár og nýliðun er mjög erfið. Það er nánast ómögulegt í sumum tilfellum fyrir bændur að koma búrekstri sínum til nýrrar kynslóðar. Auðvitað fagna ég auknum stuðningi við kornrækt en það breytir ekki stöðu annarra í greininni. Útgjöld stjórnvalda til landbúnaðar standa nokkurn veginn í stað, sýnist mér, á næstu árum að öllu óbreyttu. Höldum við virkilega að við séum bættari með landbúnaðinn á Íslandi á hnjánum? Búvörusamningar eru til 10 ára og því mikilvægt að vel til takist. Vaxtaumhverfið er að drepa greinina. Bændur standa ekki undir þeirri fjárfestingu sem farið hefur verið í og hvatt hefur verið til á undanförnum árum.

Virðulegi forseti. Í gær sagði fjármálaráðherra af sér í hálfkveðinni vísu. Almenningur reynir nú að botna vísuna. Forsætisráðherra sagði að þau fjármálaráðherra hefðu rætt málið frá öllum hliðum fyrir blaðamannafundinn í gær. Hvort formaður Framsóknarflokksins var á þeim fundi er ekki vitað. En er það virkilega svo að það var ekkert plan tilbúið? Forystufólk í ríkisstjórninni hafði a.m.k. fjóra daga til að undirbúa sig og ætlar að gefa sér núna eina fjóra daga í viðbót. Það er boðið upp á biðleiki þegar samfélagið þarf á forystu og stjórnfestu að halda. Á meðan heimilum og fyrirtækjum blæðir í vaxta- og verðbólgustormi þá eru skilaboð stjórnvalda til almennings svo vitnað sé til mbl.is, með leyfi forseta: „Af þeim ástæðum ætla stjórnarflokkarnir að nota næstu dægur til þess að skerpa á aðaláherslum ríkisstjórnarinnar og efla liðsandann í stjórnarliðinu. Í því felst m.a. að reynt verður að kortleggja hvað það er sem veldur mönnum mestu hugarangri“ — vel að merkja, það er verið að tala um hugarangur stjórnarliðsins og ráðherra, ekki almennings „og hvernig sefa megi þær áhyggjur „í hvelli“, eins og einn stjórnarþingmaður orðaði það.“ Þessi staða, virðulegi forseti, er ekki einkamál formanns Sjálfstæðisflokksins eða ríkisstjórnarinnar. Óvissa í stjórnmálum ýtir undir efnahagslegan óstöðugleika sem bitnar síðan á heimilum landsins og fyrirtækjum og það er ekki boðlegt á þessum tímum. Ríkisstjórnin getur ekki haldið að hún lifi í einhverjum hliðarveruleika eða tómarúmi við umheiminn. Það ríkir ringulreið og það er ákveðið neyðarástand núna í gangi. En það fyrsta sem ríkisstjórnin hugsar um er að tryggja sér sæti í björgunarbátnum. Almenningur skal gjöra svo vel að bíða rólegur á meðan stjórnin

Virðulegi forseti. Nú er rúmur sólarhringur liðinn frá því að fjármálaráðherra greindi þjóðinni frá afsögn sinni vegna niðurstöðu umboðsmanns Alþingis um lögbrot hans við sölu á Íslandsbanka. Á þessum eina sólarhring hafa nánast allir allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins mótmælt niðurstöðu umboðsmanns og segjast ósammála henni, ganga um eins og niðurstaðan hafi komið öllum stórkostlega á óvart. Stórkostlega óvænt að fjármálaráðherra sé vanhæfur þegar einkahlutafélag í eigu föður hans er meðal kaupenda í lokuðu útboði sem hann ber ábyrgð á. Virðulegur forseti. Hér eru engin geimvísindi að baki. Málið er einfalt. En allan þann tíma sem vinnubrögð fjármálaráðherra við Íslandsbankasöluna hafa verið gagnrýnd hefur forsætisráðherra t.d. staðhæft að undirbúningur fjármálaráðherra hafi verið í samræmi við lög en það hafi síðan verið bara framkvæmdin hjá öllum öðrum sem hafi klikkað.

þrátt fyrir að í bréfi umboðsmanns til fjármálaráðherra beri spurningar hans augljóslega með sér alvarleika málsins. Í bréfum umboðsmanns til fjármálaráðherra minnir hann fjármálaráðherra sérstaklega á hæfisreglur stjórnsýslulaga, segir að reglunum sé ætlað að koma í veg fyrir að ómálefnaleg sjónarmið við ákvarðanir verði niðurstaðan og stuðla að því að almenningur geti treyst stjórnvöldum. Umboðsmaður talar um að hann hafi ítrekað bent á mikilvægi þess að traust ríki um það þegar stjórnvöld ráðstafa eignum ríkisins. En þessu eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins ósammála í dag, tala eins og ómögulegt sé að selja banka án þess að brjóta stjórnsýslulög. Forseti. Það er liðinn sólarhringur og þingmenn hafa verið mjög snöggir að snúa staðreyndum málsins á hvolf, áliti umboðsmanns á hvolf. Eru hinir ríkisstjórnarflokkarnir sammála og samferða Sjálfstæðisflokknum á þessari vegferð? Það er ég. Trúverðug í öllum skýrslutökum og viðtölum en of lyfjuð á meðan brotinu stóð til að geta lýst því hvernig ég fékk alla áverkana. Ég fæ ekki að segja sjálf frá því fyrir rétti sem kom fyrir mig, ekki að leggja fram gögn sem hrekja framburð mannsins sem braut á mér. Ég fæ ekki að sjá hans framburð fyrr en 721 degi eftir að ég kærði, og þá bara af því að málið var fellt niður. Þurfti hann að færa sönnur fyrir því sem hann sagði? Nei. Fæ ég tækifæri til að leggja fram gögn til að styðja minn vitnisburð? Nei. Ég er bara vettvangur. Afmennskuð. Með engan málsvara innan kerfisins. Í niðurfellingarbréfinu segir: „Saga er ekki nægilega skýr svo hægt sé að draga ályktanir um tilkomu áverkanna og ekki hafa verið færðar sönnur á að kærði hafi beitt kæranda ofbeldi eða ólögmætri nauðung.“ Þegar ég kom á Neyðarmóttökuna var því trúað að ég hefði orðið fyrir kynferðisofbeldi og byrlun. Ekki í réttarkerfinu. Af því hann sagðist ekki hafa brotið á mér. Og ég fékk ekki tækifæri til að leggja fram sannanir til að hrekja orð hans. Þetta er það sem kallað er orð gegn orði.“ Þetta, með leyfi forseta, var ömurleg upplifun brotaþola af tveggja ára vegferð í gegnum íslenskt réttarkerfi.

Herra forseti. Það fer ekkert á milli mála að það ríkir lausung í stjórn landsins. Hér skortir alla stjórnfestu og það er eins og það hafi komið ríkisstjórnarflokkunum sérstaklega mikið á óvart í gær að neikvætt álit umboðsmanns um embættisfærslur hæstv. fjármálaráðherra yrði niðurstaðan. Þetta er samt sem áður það sem er búið að glymja í öllum fjölmiðlum, hjá öllum sem fjallað hafa um málið, m.a. stjórnarandstöðunni, frá því að málið kom upp á sínum tíma. Nú er það auðvitað þannig, ef miðað er við fjölmiðla, að það íslenskasta af öllu íslensku virðist vera í uppsiglingu. Hér eru menn að axla ábyrgð á stórfelldu klúðri við það að selja ríkiseigur fyrir milljarðatugi, menn ætla að axla ábyrgð með því að gerast utanríkisráðherrar. Ég vildi hins vegar fá að spyrja hæstv. forseta Alþingis um það, vegna þess að ég sé að það er gert ráð fyrir því að hæstv. fráfarandi fjármálaráðherra verði hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma á morgun ásamt heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra, hvort það

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. Frumvarp sama efnis var lagt fram á 152. og 153. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Tilgangur frumvarpsins er fyrst og fremst að gera breytingu á ákvæði laganna er snýr að því hver annist reikningshald Kirkjugarðasjóðs, en ábendingu um það hefur m.a. borist frá Ríkisendurskoðun. Samkvæmt 5. mgr. 40. gr. gildandi laga annast skrifstofa biskups reikningshald sjóðsins, en frumvarpið gerir ráð fyrir að ábyrgð á reikningshaldi verði færð til kirkjugarðaráðs sem þykir betur til þess fallið að halda utan um það en skrifstofa biskups. er lagt til að brott falli ákvæði í sama málslið þar sem fram kemur að um reikningshald sjóðsins gildi sömu reglur og um reikningshald kirkna, enda ákvæðið ekki talið eiga við verði fyrri breytingin samþykkt. Stjórn Kirkjugarðasjóðs er samkvæmt lögunum í höndum kirkjugarðaráðs en það er bæði skipað aðilum innan og utan þjóðkirkjunnar enda er hlutverk kirkjugarða ekki bundið við þjóðkirkjuna. Þar sem kirkjugarðar eru sjálfseignarstofnanir með sérstöku fjárhaldi er talið orka tvímælis að skrifstofa biskups annist eignarhald Kirkjugarðasjóðs og þykir því sú breyting sem hér er lögð til tímabær. Samhliða þessari breytingu er lagt til að úr lögunum verði felld brott tvö ákvæði er lúta að Bálfarafélagi Íslands þar sem félagið hefur ekki verið starfandi í meira en hálfa öld. Er annars vegar um að ræða heimild félagsins sem lagt hefur verið niður til að kjósa mann í kirkjugarðsstjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma og hins vegar ákvæði um að leita skuli tillagna félagsins um reglugerðir varðandi líkbrennslu. Þessi breyting snýr fyrst og fremst að því að uppfæra lögin miðað við stöðu mála í dag og þannig fella brott ákvæði sem vísa til tiltekins félags sem fellt hefur verið niður og eru ákvæðin því ekki talin eiga heima í lögunum í dag. Við undirbúning frumvarps þessa var haft samráð við kirkjugarðaráð og skrifstofu biskups Íslands. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu

1964. Nú eru lögin frá árinu 1993 og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra annars vegar hvort henni finnist raunverulega eðlilegt að fella þetta ákvæði brott á þessum forsendum þegar, eftir því sem ég best veit, það liggur enn inni umsókn hjá ráðuneytinu um skráningu þessa félags og endurskráningu og endurlífgun, og sömuleiðis í ljósi þess að þetta félag hefur, samkvæmt frumvarpinu, verið hætt störfum áður en þessi lög voru sett. Samt hefur þótt tilefni til þess að tilgreina það í þessum lögum sem voru sett árið 1993. Hvort þetta skjóti ekki skökku við.

Það er rétt sem hér er nefnt að lögin voru yfirfarin 1993 en aftur á móti var Bálfararfélag Íslands stofnað árið 1944 og starfrækt samfellt í 30 ár, eða til ársins 1964 og hefur ekki verið starfandi síðan enda var megintilgangurinn með stofnun þess félags að koma á líkbrennslu á Íslandi.

Þar af leiðandi má segja að það hafi einfaldlega yfirsést að fella þetta á brott er lagabreytingar voru gerðar 1993.

eru uppi hugmyndir og tillögur í samfélaginu frá einkaaðilum um nýja bálstofu. Ég held að það sé óumdeilt að það þurfi að endurnýja

að inni í ráðuneytinu liggi umsókn um endurvakningu þessa félags í rauninni í svipuðum tilgangi og félagið var stofnað, þ.e. vegna uppbyggingar nýrra bálstofu?

að það liggi umsókn inni í ráðuneytinu varðandi þetta tiltekna félag. Ég vil hins vegar fá að taka það fram

þá væri hið nýstofnaða félag ekki nákvæmlega hið sama og eldra félag — þau eru búin að stofna félag er heitir Bálfarafélag Íslands

að Bálfararfélag Íslands, sem vísað er til í lögunum, hafi verið lagt niður. Þannig að það má kannski vísa til þess að þarna sé um að ræða

hefur ekki enn hlotið brautargengi hjá hv. allsherjar- og menntamálanefnd. En mig langar líka að koma því hér á framfæri til hæstv. ráðherra og hennar fólks að þessi lagabálkur sem hér um ræðir þarf á mikilli endurskoðun að halda

það hafa aðilar komið á fund nefndarinnar og haldið því fram að þeir séu að endurstofna eða endurvekja þetta félag. Stóra málið er kannski það að við erum hérna að fjalla um að mínu viti mjög mikilvægt mál þegar kemur að kirkjugörðum, greftrun og líkbrennslu. En þetta er kannski mál sem hefur í gegnum tíðina ekki fengið neitt rosalega mikið pólitískt rými til að ræða. Fólk finnst almennt ekkert mjög gaman að ræða um dauðann og kirkjugarða, nema þá kannski þeim þingmanni sem hér stendur sem virðist hafa einstaklega mikinn áhuga á því og hefur lagt fram nokkur þingmál er því tengjast, m.a. þingmál sem varðar einmitt breytingu á þessum lögum og lýtur að því að gefa dreifingu ösku frjálsa.

það að gefa dreifingu ösku frjálsa eða færa okkur alla vega nær því sem þekkist annars staðar. Eins og ég hef oft sagt þegar ég hef flutt það mál og fjallað um það mál víða — því að það er ótrúlegt að þó að þessi málefni dauðans og kirkjugarða fái kannski ekki mikla athygli hér í þingsal þá er það nú þannig að ég fæ iðulega mikla athygli þegar ég hef lagt þetta mál fram. Bæði hafa fjölmiðlamenn mikinn áhuga á því en ekki síst einstaklingar sem hafa samband við mig og segja frá alls konar vandkvæðum sem þeir upplifa í tengslum við kirkjugarða eða í tengslum við það að hafa óskað eftir leyfi til dreifingar ösku. Þetta er oft ofboðslega persónulegar sögur og hjartnæmar. Ég hef sagt að við eigum auðvitað að virða hinstu ósk fólks og leyfa fólki að hafa frelsið út fyrir gröf og dauða, eins og ég hef orðað það. Þannig að við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd munum að sjálfsögðu fjalla um þetta frumvarp hér og fá umsagnir eins og venja er.

eftir að við erum farin héðan, hvar við eigum að liggja, hvar við eigum að vera. Ég er sammála hv. þingmanni um að það er þörf á endurskoðun á þessum lagabálki, lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu.

áhugaverðar pælingar hérna. Staðan er auðvitað sú að þú getur ekki verið greftraður neins staðar nema í kirkjugörðum og það er algjörlega óháð því hver þín trú er. Ég er eins og hv. þingmaður stoltur meðlimur þjóðkirkjunnar en ég hef ekkert á móti því að fólk sem hefur aðra trú eða er í öðru félagi sé líka jarðsett í kirkjugörðum. Ég sé reyndar ekki neitt vandamál við það fyrirkomulag. Aftur á móti held ég einmitt að það sem ég var að ræða hér áðan og snýr að frumvarpinu mínu um að gefa dreifingu ösku frjálsa sé kannski góð leið fyrir þá aðila sem mögulega vilja ekki hvíla í kirkjugörðum. Þannig að ég svara þessu bara með þeim hætti að mér finnst ekkert stórkostlegt vandamál að önnur lífsskoðunarfélög séu þarna inni því að þetta er staðan eins og hún er í dag. Ég ætla ekki endilega að tala fyrir því að við verðum með,

að við aukum frelsi einstaklinganna þegar kemur að því að dreifa ösku eða jarðsetja ösku, setja minnisvarða þar sem ösku hefur verið dreift og annað þess háttar. Ég held að það væri svolítið leiðin okkar til að koma til móts við breytt samfélag og fleiri lífsskoðunarfélög. Það hefur líka með það að gera að það eru auðvitað mjög margir sem eru í þjóðkirkjunni sem vilja láta brenna sig og jafnvel láta dreifa öskunni frekar en að jarðsetja hana í kirkjugörðum, eða bæði. Og af hverju megum við ekki ráða því?

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um viðurkenningu á þjóðarmorði á Armenum.

„Alþingi ályktar að það viðurkenni þjóðarmorð á Armenum árin 1915–1917 og virði minningu fórnarlamba þess glæps gegn mannkyni.“ Tillaga þessi hefur verið flutt tvisvar sinnum fyrr hér á hinu háa Alþingi, í fyrsta sinn á 140. löggjafarþingi sem haldið var 2011–2012 og var þá fyrsti flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir, þáverandi hv. þingkona. Tillagan var svo flutt af mér og fleirum á síðasta löggjafarþingi en hlaut ekki endanlega afgreiðslu. Þjóðarmorð telst til alþjóðaglæpa og er kerfisbundin útrýming þjóðar eða þjóðarbrots. Það er skilgreint sem refsiverður verknaður, framinn í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða að hluta þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúarflokki með því að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, skaða þá líkamlega eða andlega, þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að eyðingu hópsins eða hluta hans, beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum eða flytja börn með valdi úr hópnum. Árið 1948 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna að fordæma skyldi þjóðarmorð og refsa þeim sem það fremja. Það þarf kannski ekki að hafa mörg orð um það, hæstv. forseti, að þó að þjóðarmorð hafi verið fordæmd á alþjóðlegum vettvangi á síðustu árum og áratugum hefur sjaldnast verið refsað fyrir þau. Fólk þarf ekki annað en að fletta upp á netinu og sjá þar þann fjölda meintra þjóðarmorða sem framin hafa verið bara á síðustu 100–120 árum hér á jörðinni til að sjá um hvað er að tefla. Það er ástæða til að taka það fram að oft er talað um að þjóðarmorð Þjóðverja á Herero- og Namaqua-þjóðbálknum Namaqua-þjóðbálknum í Namibíu árin 1904–1905 teljist til fyrstu þjóðarmorða 20. aldarinnar. En aftur að því efni sem hér er til umfjöllunar. Undir lok 19. aldar stóð hið fyrrum glæsta Ottómanaveldi höllum fæti. Armenar innan þess höfðu lengi þráð sjálfsstjórn og margir töldu að þeir gætu sóst eftir sjálfstæði eftir því sem veldi Ottómana veiktist frekar. Árið 1894 gerðu Armenar uppreisn gegn Tyrkjum sem barin var niður af mikilli hörku og í kjölfarið varð útskúfun hinna kristnu Armena að meðvitaðri pólitískri stefnu.

Ungtyrkir náðu völdum í því sem nú heitir Tyrkland árið 1908, m.a. með stuðningi Armena enda börðust þeir saman gegn breyttum stjórnarháttum. Fljótlega klofnaði þó hópurinn og sá hluti sem vildi að Ottómanaveldið yrði aðeins fyrir Tyrki og múslima náði völdum. Það hafði þær afleiðingar að stjórnarstefnan varð að útrýma skyldi minnihlutahópum sem stæðu í vegi fyrir altyrknesku ríki. Í fyrri heimsstyrjöldinni, árin 1914–1918, gafst tækifæri til aðgerða sem miðuðu að því að fækka þeim þjóðum og þjóðarbrotum sem ekki voru tyrknesk innan landamæra hins nýja ríkis, eða ríkisins sem var að fæðast öllu heldur. Opinberlega byggðust aðgerðirnar á brottflutningi hinna óæskilegu hópa til nýrra héraða, ekki síst Armena sem ekki voru tilbúnir til að snúa baki við trú sinni og menningu, en hið raunverulega markmið var að útrýma sem flestum. Aðgerðirnar fólu í sér pyndingar og aftökur, auk þess sem fólk var rekið fótgangandi langar vegalengdir, jafnvel um 1.000 km, með þeim afleiðingum að margir létust eða hlutu örkuml. Algengt var að aldraðir og veikir væru drepnir á leiðinni því að þeir hægðu á hópnum í þessum miklu fólksflutningum og lík lágu meðfram vegum Anatólíu mánuðum saman. Þeim sem lifðu af var komið fyrir í stórum útrýmingarbúðum. Fáir sluppu lifandi þaðan. Fólk var skilið eftir matar- og vatnslaust í eyðimörkinni. Ekki er vitað með vissu hve mörg týndu lífi en talið er að fjöldi þeirra sé á bilinu 600.000–1.500.000 manna. Þetta gerðist á árunum 1915–1917. Þrátt fyrir að þessir atburðir uppfylli skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 á þjóðarmorði og hafi verið kallaðir fyrsta þjóðarmorð 20. aldar, sem ég vil reyndar kalla annað, hefur það reynst Armenum erfitt að öðlast viðurkenningu alþjóðasamfélagsins á þeim sem slíkum. Vegur þar þyngst að tyrknesk stjórnvöld hafa ekki viðurkennt atburðina sem þjóðarmorð og enn er viðvarandi ágreiningur á milli Tyrkja og Armena, auk þess sem margar þjóðir hafa ekki viljað styggja tyrknesk stjórnvöld vegna þessa máls af pólitískum ástæðum sem ég ætla ekki að fara út í hér. Eigi að síður hafa tæplega 30 þjóðir samþykkt ályktanir þar sem viðurkennt er að þjóðarmorð á Armenum hafi átt sér stað á árunum 1915–1917 og það sama gildir um öll 50 ríki Bandaríkjanna, Evrópuþingið og Evrópuráðið. Þá hefur þessum atburðum verið lýst sem þjóðarmorði í skýrslum frá Sameinuðu þjóðunum. Það er ákaflega mikilvægt að þjóðir heims og heimsbyggðin viðurkenni og horfist í augu við þau voðaverk sem framin hafa verið og þessi voðaverk sem framin voru á armensku þjóðinni og eru þjóðarmorð. Þó að langt sé um liðið er þetta glæpur gegn mannkyni og þar með glæpur gegn okkur öllum. Þau voðaverk sem framin verða við allt hernaðarbrölt heimsins í nútíð og framtíð byggjast á því sem áður hefur verið gert. Þau byggjast líka á því að gerendurnir geti treyst á refsileysi. Það er kannski það alvarlegasta í þessari stöðu. Við sem flytjum þessa þingsályktunartillögu erum þeirrar skoðunar að það sé löngu tímabært að íslensk stjórn, að Alþingi Íslendinga viðurkenni að þjóðarmorð var framið á Armenum á árunum 1915–1917 og að við virðum þannig minningu fórnarlambanna, höldum minningu þeirra á lofti og tölum um þjóðarmorðið sem glæp gegn mannkyni. Hér í texta þingsályktunartillögunnar er listi yfir ríki sem hafa viðurkennt þjóðarmorðið gegn Armenum og þingmenn geta kynnt sér þann lista. Ég held að mál sem þetta og opinber viðurkenning þjóðþings á því sem gerðist, þótt hafi verið fyrir meira en 100 árum, sé mikilvæg. Það er mikilvægt í samhengi sögunnar og það er mikilvægt í ljósi sögunnar. Það er fyrst og fremst mikilvægt að ræna fólk ekki sögu sinni og viðurkenna það sem fyrir það kom. Þess vegna eru opinberar viðurkenningar mikilvægar og og verðmætar fyrir sögu þjóða, í þessu tilviki sögu armensku þjóðarinnar. Það er ekki síður mikilvægt að þjóðirnar eða stjórnvöldin sem sökuð eru um að hafa framið þjóðarmorð komi hreint fram, geri hreint fyrir sínum dyrum og viðurkenni hvað gerðist. Það skiptir máli. Það skiptir máli fyrir sjálfsmynd þjóða. Það skiptir máli svo að sagan sé haldin í heiðri og að atburðir, sérstaklega hörmulegir sem þessir, sem hafa sett mark sitt á kynslóð eftir kynslóð af Armenum, séu viðurkenndir og þeim sé haldið á lofti. Það er í raun hluti af sjálfsmynd þjóða að geta rætt um það sem fyrir þær kom. Ég get fullyrt eftir veru mína í Kákasuslöndunum, þótt svolítið langt sé um liðið síðan, að þessir atburðir eru eru sannarlega hluti af sjálfsmynd og sögu Armena og eitthvað sem lifir með þeim alla daga. Það er því tímabært að Alþingi Íslendinga taki þetta skref. Ég vona að okkur auðnist að afgreiða þingsályktunartillöguna á yfirstandandi þingi og að hún fái stuðning meiri hluta þingmanna hér á hinu háa Alþingi og þar með séum við að taka mikilvægt skref til þess að horfast í augu við voðaverk fortíðarinnar en um leið að senda mjög mikilvæg skilaboð inn í samtímann um það að við sjáum hvað er að gerast, fólki verður ekki gleymt. Hörmungarnar eiga að fá umfjöllun og viðurkenningu og það á auðvitað að draga þau til ábyrgðar sem hafa skipulagt og framið slíka glæpi gegn mannkyni sem þjóðarmorð eru. Þau mega ekki vera refsilaus og þess vegna er þessi tillaga flutt.

þakka hv. þingmanni og fyrsta flutningsmanni þessarar þingsályktunartillögu, um viðurkenningu á þjóðarmorði á Armenum, fyrir prýðilega framsögu og fyrir það að draga fram hversu mikilvægt það er að við viðurkennum.

Þetta er gríðarlega mikilvægt að við viðurkennum og einmitt, eins og hv. þingmaður orðaði miklu betur, að við horfumst í augu við söguna, lærum af henni, sama hversu miskunnarlaus hún er, líka til að geta farið inn í framtíðina með lærdóminn líka að vopni og geta þá brugðist bæði fyrr við og af festu, sérstaklega þegar mannréttindi og lýðræði eru í húfi. ég vildi einfaldlega koma hingað upp til að þakka fyrir þessa fínu framsögu um leið og ég lýsi því yfir að ég mun einbeita mér að því að við tökum þetta mál fyrir, enda verður að segjast eins og er að það er ekki mikið af málum sem eru að koma frá hæstv. ríkisstjórn.

og auðvitað meðflutning. Ég vona innilega að okkur takist að afgreiða þessa þingsályktunartillögu í vetur og hún hljóti góða umfjöllun í hv. utanríkismálanefnd og það verði samstaða hér á þingi, vonandi þvert á flokka, um að hún verði afgreidd.

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrsta flutningsmanni þessa frumvarps, hv. þm. Þórunni Sveinbjarnardóttur, fyrir framtakið og fyrir framsöguna og er komin hingað til að taka undir með tillögunni sem ég er meðflutningsmaður að. Útskúfun og útrýming kristinna Armena er smánarblettur á mannkynssögunni og næsta víst að ekki er hægt að treysta á upplýsingar og söguskýringar Tyrkja um atburðina. Brottflutningur, ofsóknir og útrýming kristinna sem ekki snúa baki við trú sinni og menningu er útbreitt mannréttindabrot enn í dag. Armenum hefur því miður reynst erfitt að fá alþjóðasamfélagið til að viðurkenna atburðina sem um ræðir sem þjóðarmorð og er framtak hv. þingmanns og fyrsta flutningsmanns því aðdáunarvert. Það er gríðarlega mikilvægt að heimsbyggðin viðurkenni voðaverkin sem þjóðarmorð og ég tek undir með hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur um að við ættum að gera það hið snarasta. Með því sendum við skýr skilaboð og minnumst um leið fórnarlamba þessa glæps gegn mannkyni. Þau skilaboð eru ekki síður mikilvæg með tilliti til atburða í samtímanum, ofsókna gegn Armenum. Ég legg því til að tillagan verði samþykkt.